Станка Шайлекова, Вяра Петрова и Анатолий Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21: „§ 21. В чл. 45, ал. 1 първата запетая и числото „43” се заличават.”.

Моля народните представители да гласуват. Отменете гласуването. Моля народните представители да заемат местата си и да гласуват

Подлагам на гласуване ан блок § 22, 23, 24 и 25. Моля народните представители да гласуват.

наименованието „Заключителни разпоредби”.

Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията. Моля народните представители да гласуват.

По § 27 има предложение на народния представител Емилия Масларова – § 27 се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става §26

2. Създава се чл. 8д: „Чл. 8д. (1) Право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат: 1. родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания; 2. семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. (2) Правоимащите по ал. 1 получават месечната добавка по постоянния си адрес от дирекциите „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане. (3) Ако децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции и социални услуги – резидентен тип, за срок, по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна добавка по ал. 1 за периода на престоя им в тях.” 3. В чл. 12 се създава т. 10: „10. три години – за месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, считано от края на месеца, за който се отнася.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Госпожа Масларова, заповядайте. Господин председател, колеги! Не успях

това, което казах и в комисията. Не смятам, че това, което ние даваме за интеграция на децата с увреждания и на техните семейства, трябва да бъде прехвърлено в Закона за социално подпомагане. Ще се обоснова защо. Досега се даваше 70% от минималната работна заплата на тези семейства за социална интеграция на децата, което е 168 лв. при днешната минимална работна заплата. Само че, уважаеми колеги, тази година личните асистенти бяха намалени от над 12 хиляди на близо 4 хиляди все още не са тръгнали така, както очаквахме по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” средствата за родителите, които отглеждат деца с увреждания в домашна обстановка. Без да претендирам, че съм изключително точна, трябва да спомена пред вас, че средногодишният стандарт за издръжка на едно дете в институция, имам предвид институция, отглеждаща деца с увреждания, е около 700 лв. годишна издръжка. Тоест малко под 600 лв. месечно е този стандарт за издръжка на едно дете. И затова моето предложение, което беше по предходната алинея, което разбира се, че вие ще отхвърлите, но аз съм длъжна все пак да го обоснова и ще кажа и какво предлагам, беше да се дава на тези родители, които в домашна обстановка, без да могат да бъдат дори лични асистенти, да получават една прилична сума, така че тези деца да се отглеждат в домашна обстановка. И те да бъдат процент, съобразно степента на увреждане на децата, от месечния стандарт за издръжка, който е годишен стандарт за издръжка. Мисля си, че това е по-справедливо. Аз разбирам, че сме в криза, разбирам, че има много сериозни проблеми. И в същото време предложението е тези неща да тръгнат от 1 януари следващата година, а не да тръгнат от 1 април, както ще се увеличат здравноосигурителните вноски от 1 април, както вие предлагате. Смятам, че това са средства за интеграция, а не са средства за социална помощ. Това са средства, които се дават, за да можем да помогнем на родителите да заведат децата на рехабилитация, да се наеме логопед, да се наеме рехабилитатор, да се наемат някакви технически средства, или да се помогне на децата в училище. Нека да не принизяваме родителите, които имат деца с увреждания и самите деца с увреждане като социално слаби. Това са средства, които са за социална интеграция на хората с увреждане. Аз съм убедена, че отново ще срещна бурната реакция от страна на управляващия екип. Мисля, че в това отношение с част от колегите, с които вие сте в своего рода коалиция, има разбиране. Длъжна съм да споделя тези мои виждания, и не само мои. Предполагам, че и организациите на хората с увреждания също биха настояли и биха защитили една такава теза, но явно, че в момента има повече страх и стъписване, отколкото мислене с поглед напред. Все пак това е един закон. Този закон не може да се сменя всяка година. А съм убедена, че и стандартите за издръжка тази година няма да бъдат увеличени. Те останаха на равнището на 2008 и 2009 г. Така че нека да направим един бонус към следващата година за семействата, които имат деца с увреждане - до 20 години, ако учат, а иначе до 18 години, тогава когато получават

приехме текста на § 19, който гласи, че добавката за деца с трайни увреждания се премества в Закона за семейните помощи за деца. Така че в момента сме на Преходните и заключителните разпоредби (шум и реплики от ГЕРБ) и нямаше нужда от това изказване. Втора реплика? Няма. Дуплика? Няма да ползвате. Други народни представители за изказване?

подкрепя от комисията. Гласували 93 народни представители: за 20, против 70, въздържали се 3. Предложението не е прието. И сега подлагам на гласуване предложението на комисията, подкрепящо по принцип текста на вносителя за § 26, с корекциите, които ни бяха предложени.

Предложение на народните представители Станка Шайлекова, Вяра Петрова и Анатолий Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 27 със следната редакция: „§ 27. Параграф 6, т. 1, буква „в”, § 17, т.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емилия Масларова, което не се подкрепя от комисията. Гласували

водеща Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. С доклада на водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Ципов. Имате думата. Благодаря Ви, госпожо председател. На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи,

Благодаря, госпожо председател. „Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 17 февруари 2010 г., разгледа Законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: Веселин Вучков - заместник-министър, Божидар Василев – началник отдел в Главна дирекция „Охранителна полиция”, и Кристина Лазарова – старши юрисконсулт; от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Евгени Ангелов - заместник-министър, Маргарита Александрова – началник отдел, и Зорница Димова – главен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”. Законопроектът бе представен от заместник-министър Веселин Вучков. Законопроектът има за цел да въведе пълна и всеобхватна съвременна нормативна уредба на обществените отношения, свързани с дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, което е от изключително значение за защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред, живота, здравето и имуществото на гражданите. Друга основна цел е да се регламентира и систематизира законовата уредба на тези дейности, премахвайки досегашната нормативна уредба, която е разпокъсана в редица нормативни актове. Законопроектът е структуриран в отделни глави, в които детайлно и подробно са описани изискванията за извършване на отделните дейности, процедурата за издаване на разрешение за извършване на съответната дейност, задължението за притежаващия конкретно разрешение да уведомява компетентния орган, издал разрешението, за настъпили впоследствие промени, срокът на действие действие на отделните разрешения, процедурата за подновяване на разрешения и др. В изпълнение на ангажиментите на Република България като държава – членка на Европейския съюз, този законопроект въвежда разпоредбите на няколко акта: Директива 2008/51 на Европейската общност, на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. за изменение на Директива 91/477 на Европейската икономическа общност на Съвета относно контрола над придобиването и притежаването на оръжие; Директива 2007/23 Европейската общност, на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия; Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008 г. относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение. Предмет на уредба в законопроекта са огнестрелните оръжия, боеприпасите за тях, неогнестрелното оръжие и боеприпасите за тях. За всички тези категории са заложени ясни дефиниции, отговарящи на тези в европейското законодателство, като детайлно и изчерпателно са посочени обекти, за които е забранено придобиване, съхранение, носене и употреба и кръга от субекти, които могат да извършват дейности по реда на закона, същевременно се разширява кръгът на обектите и субектите, подлежащи на контрол. Друг нов момент е свързан с подробната нормативна уредба на дейностите, свързани с пиротехнически изделия, като подробно са разписани видовете и категориите пиротехнически изделия. За осъществяване на ефективен и постоянен контрол на движението на всички изделия, попадащи в обхвата на законопроекта, се предвижда създаване и поддържане на автоматизиран информационен регистър в Министерството на вътрешните работи, който да съдържа пълна информация относно субектите, които извършват дейности с оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, идентификационни данни на изделията, обектите, в които се извършват дейности, движението на изделията, извършените административни нарушения, наложените административни наказания и принудителните административни мерки, както и данни за прекратени разрешения. Предвижда се Министерството на вътрешните работи да предоставя информация от регистъра на компетентните органи на други държави – членки на Европейския съюз. Със законопроекта се въвежда задължение при извършване на дейности с взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия те да са с нанесена маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. Законопроектът предвижда производството на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия да се извършва само след получено разрешение от компетентен орган на Министерството на вътрешните работи. Заложени са изисквания, на които трябва да отговарят обектите за производство, лицата, които могат да произвеждат, както и дейностите, които могат да се извършват в рамките на разрешението за производство. Предвижда се разрешението за производство да се издава след становище на междуведомствена комисия с представители на всички държавни органи, които имат компетентност по контрола на спазване на отделните изисквания за извършване на производство. Целта на създаването на тази междуведомствена комисия е осъществяване на всеобхватен контрол за спазване на изискванията, които са от компетентността на различните министерства и ведомства. Детайлно са разписани условията и редът за придобиване, съхранение, носене и употреба и за извършване на внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия. Разрешенията за извършване на дейности с оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ще се издават издават от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи. Контролът върху извършването на дейности с тези изделия се осъществява от полицейските органи на МВР самостоятелно или съвместно с представители на други компетентни държавни органи. За търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се въвежда разрешение, в рамките на което търговците могат да придобиват, съхраняват и продават изделията. Разрешението за търговия се предвижда да бъде с петгодишен срок на действие. Въвежда се и задължение за търговците да уведомяват компетентния орган, издал разрешение за придобиване за всяка извършена продажба. Законопроектът въвежда условия и ред за транспортиране на взривни вещества, огнестрелни оръжия и и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия както на територията на страната, така и от и до територията на други държави членки. Законопроектът предвижда и процедура и условия за издаване на европейски паспорт на огнестрелно оръжие, който представлява документ, с който притежателят на огнестрелното оръжие може да пренася собственото си огнестрелно оръжие на територията на друга държава членка. Подробно са описани и процедурите, изискванията и условията за извършване на ремонтни дейности на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за бракуване и унищожаване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси пиротехнически изделия, както и за утилизация на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. В законопроекта са заложени редица административнонаказателни разпоредби, както и ред за издаване, обжалване и изпълнение на наказателни постановления. Административнонаказателната отговорност включва и отнемане на разрешение за определен срок, при което компетентните органи на МВР изземват изделията, включени в отнетото разрешение, за срока на отнемането. Предвидена е възможност собственикът на отнетите изделия да прехвърли собствеността върху тях в определен срок. Ако собствеността не се прехвърли в този срок, изделията остават в полза на държавата. В Допълнителните разпоредби са дадени легални дефиниции на всички използвани в законопроекта понятия. С Преходните и заключителните разпоредби се отменя Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Залагат се срокове за издаване на необходимите подзаконови нормативни актове, както и срок за утвърждаване от министъра на вътрешните работи на образци на документите, предвидени в законопроекта. Предлагат се и промени в други закони, свързани със синхронизиране на разпоредбите им с предлагания законопроект. На 11 февруари т.г. бе проведено обществено обсъждане на комисията с представители на вносителите от МВР и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и представители на неправителствени организации, асоциации и сдружения, на което се представиха и обсъдиха становища по законопроекта. В хода на дискусията се поставиха въпроси относно уредбата на регистрирането на газовото и пневматичното оръжие, за критериите, на които следва да отговарят лицата, за да получат разрешение за носене на оръжие, за регламентация на държането на оръжие в домовете за лична самоохрана и по какъв начин е уреден този въпрос в законодателствата на държавите – членки на Европейския съюз, за производството и разпространението на пиротехническите изделия, за контрола върху производителите на взривни вещества, който ще се осъществява съгласно законопроекта от междуведомствена комисия и други въпроси. Бе отправено предложение от страна на ръководството на комисията към вносителите и неправителствените организации да се включат в работна група за подготовка на законопроекта за второ гласуване, както и да изготвят конкретни предложения по него. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г.

№ 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. На заседанието присъстваха госпожа Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите”, госпожа Маргарита Александрова – началник на отдел „Техническа хармонизация – химикали, лекарства, медицински изделия, козметика” в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, госпожа Веселина Ламбринова – държавен експерт, и госпожа Зорница Димова – главен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, господин Веселин Вучков - заместник-министър на вътрешните работи и госпожа Кристина Лазарова – юрист от Дирекция „Правно-нормативна дейност” в същото ведомство. Законопроектът беше представен от госпожа Силвана Любенова. В Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е предвидена изцяло нова нормативна уредба на дейностите, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Законопроектът предлага уредбата на посочените по-горе дейности да се регламентира основно в закон без издаване на правилник за прилагането му, а само на необходимите подзаконови актове.

1. разширява се кръгът на обектите и субектите, подлежащи на контрол; 2. предвижда се създаване и поддържане на автоматизиран информационен регистър в Министерството на вътрешните работи относно субектите, които извършват дейности с оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, идентификационни данни за изделията, обектите, в които се извършват тези дейности, движението на изделията, извършените административни нарушения, наложените административни наказания и принудителните административни мерки, както и данните за прекратени разрешения; 3. въвежда се задължение при извършване на дейности с взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия те да са с нанесена маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, както и взривните вещества за граждански цели да са с нанесена уникална идентификация, а огнестрелните оръжия и боеприпасите – с нанесена уникална маркировка; 4. подробно се регламентират изискванията за извършване на отделна дейност и процедурата за издаване на разрешение за извършване на дейността; 5. предвижда се производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия да се извършва само след получено разрешение от компетентен орган на Министерството на вътрешните работи; 6. предвижда се уведомителен режим за неогнестрелното оръжие и боеприпасите за него, а за всички останали изделия – да се издава разрешение; 7. въвеждат се условия и ред за транспортиране на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия както на територията на страната, така и от и до територията на други страни членки; 8. разписани са условията и реда за извършване на внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия; 9. описани са и процедурите, изискванията и условията за извършване на ремонтни дейности на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за бракуване и унищожаване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и за утилизация на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. В хода на дискусията беше дадена думата на представители на Алианс за защита срещу домашното насилие и на Фондация „Български център за джендър изследвания”, които направиха своите предложения за допълнение към законопроекта. Те изтъкнаха, че България заслужава да приеме закон, съобразен с международните тенденции и да покаже решимост в борбата срещу насилието, в частност, домашното, чрез ограничаване на правото на достъп до оръжие на всеки извършил такова. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Белишки. С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запозная председателят й господин Иван Вълков.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19.01.2010 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28.01.2010 г., бе обсъден законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. На заседанието присъстваха господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, и експерти от Министерството на вътрешните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът бе представен от заместник-министъра на вътрешните работи. Със законопроекта се отменя Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, в който се съдържа към настоящия момент правната уредба на дейностите с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, осъществявани от физически и юридически лица. Предлага се приемането на нов закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Създаването на нова правна уредба на дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ще се осъществи и чрез въвеждането на разпоредбите на няколко нови актове от европейското законодателство в тази област – подробно посочени в мотивите към законопроекта. Обсъжданият законопроект има за цел да създаде пълна, детайлна и изцяло нова и съвременна нормативна уредба на обществените отношения, свързани с дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия предвид изключителното значение, което имат те за защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред, живота, здравето и имуществото на гражданите. Законопроектът въвежда условия и ред за транспортиране на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия както на територията на страната, така и от и до територията на други страни членки. Въведен е основният принцип за осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз, при който когато изделията се транспортират до територията на Република България, се изисква разрешение на компетентния орган на Министерството на вътрешните работи, а когато изделията се транспортират до територия на друга държава членка – съгласие на националния ни компетентен орган. Законопроектът предвижда и процедура и условия за издаване на европейски паспорт на огнестрелно оръжие, който представлява документ, с който притежателят на огнестрелното оръжие може да пренася собственото си огнестрелно оръжие на територията на друга страна членка. Детайлно са разписани условията и редът за извършване на внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия, като уредбата е синхронизирана с реда, предвиден в Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба. Контролът върху дейностите с оръжия, взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически средства ще се осъществява от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съвместно с представители на други държавни органи, на които са възложени определени правомощия съгласно действащото законодателство. В тази връзка контролът по извършването на транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ще се осъществява съвместно със службите за контрол към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в рамките на конкретните компетентности и правомощия, възложени им със закон. Те се свеждат до правилата за превоз на опасни товари, установени в съответните нормативни актове за различните видове транспорт и международните споразумения за извършване на превози на опасни товари, по които Република България е страна. При обсъждането на законопроекта на проведеното заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения бяха изразени становища, подкрепящи по принцип предложения законопроект, а така също и становища по конкретни текстове, уреждащи условията и реда за транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. Направени бяха предложения за подобряването на законопроекта в тази му част. Предвид високия риск за безопасността при превозването на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, се предлага превозите да се извършват от превозвачи, лицензирани за извършването на съответния вид превоз на товари. След проведената дискусия и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно, със 17 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г.” Благодаря, господин Вълков. Предстои да чуем доклада на Комисията по външна политика и отбрана, с който ще ни запознае заместник-председателят й господин Живко Тодоров. Заповядайте, господин Тодоров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 3 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Със законопроекта се въвежда изцяло нова нормативна уредба на дейностите, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Цели се систематизиране и детайлизиране на законовата уредба на дейностите, извършвани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, премахвайки досегашната нормативна уредба, която е разпокъсана в редица нормативни актове. Някои от основните промени, залегнали в законопроекта са следните: Очертан е кръгът от субекти, които могат да извършват дейности по реда на закона: български граждани, физически лица и юридически лица по смисъла на Търговския закон; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или създадени със закон или с акт на Министерския съвет; физически лица; граждани на други страни членки; чужденци и юридически лица, установени на територията на Предвижда се производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия да се извършва само след получено разрешение от компетентен орган на Министерството на вътрешните работи. Заложени са изисквания, на които трябва да отговарят обектите за производството, лицата, които произвеждат, дейностите, които могат да извършват в рамките на разрешението за производство. Разрешението за производство следва да се издава след становище на междуведомствена комисия с представители на всички държавни органи, които имат компетентност по контрол на спазване на отделните изисквания за извършване на производство – Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, Държавна агенция “Национална сигурност” и Главната инспекция по труда. За производителите се въвежда задължението да нанасят на взривните вещества за граждански цели уникална идентификация и “СЕ” маркировка, на пиротехническите изделия – “СЕ” маркировка, на огнестрелните оръжия и боеприпаси – уникална маркировка. Относно условията и реда за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия законопроектът предвижда за всички изделия, с изключение на неогнестрелното оръжие и боеприпаси за него, да се издава разрешение. Законопроектът въвежда условия и ред за транспортиране на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия както на територията на страната, така и от и до територията на други страни членки. Детайлно са разписани условията и редът за извършване на внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия, като уредбата е синхронизирана с реда, предвиден в Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба. Подробно са описани и процедурите, изискванията и условията за извършване на ремонтни дейности на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за бракуване и унищожаване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и за утилизация на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. Проектът на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия има за цел пълна, детайлна и изцяло нова и съвременна нормативна уредба на обществените отношения, свързани с дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, област, която е от изключително значение за защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред, живота, здравето и имуществото на гражданите. В началото на провелата се дискусия, господин Димо Гяуров запозна Комисията с резултатите от проведено неформално обсъждане с участие на заинтересовани браншови организации и народни представители. По време на срещата са изразени възражения предимно по повод предложението всички налични въздушни и газови оръжия в страната да преминат през регистрация, в рамките на една година. Свои резерви имат също упражняващите спортна стрелба, както и търговците на оръжия. Господин Четин Казак, отчитайки необходимостта от приемане на законопроекта, изрази опасения че съществуващият прекалено либерален режим за предоставяне на огнестрелни оръжия предстои да бъде заменен с крайно рестриктивен. Не бива да се създава излишна бюрократичност, както и усилен контрол, които да затруднят традиционни обществени отношения, които досега не са създавали проблеми. Господин Спас Панчев изрази мнението си, че за производителите, за търговците, за потребителите на боеприпаси, оръжия, взривни вещества, това е навременно внесен закон, който в по-голямата си част отговаря на потребностите на заинтересованите групи. Господин Панчев посочи някои от проблемните области на законопроекта – свързани с приложението на взривни вещества в строителни дейности, с употребата на боеприпаси за спортни цели, с оръжейните колекции. В своето изказване, господин Емил Караниколов се присъедини към мненията относно необходимостта от законопроекта и изрази намерение да бъдат предложени промени по отношение регламентирането на регистрационния режим. Господин Венцислав Лаков от името на Парламентарната група на „Атака” заяви подкрепа за първото гласуване на законопроекта. Бяха посочени някои проблеми, които следва да бъдат предмет на предложения за второто гласуване. Такива са някои елементи от регистрационния режим за пневматични и газови оръжия, снарядяването в домашни условия на патрони за ловна и спортна употреба, издаването на разрешения за притежание на лично оръжие и др. В изказването на господин Димитър Лазаров, наред с подкрепата по принцип за законопроекта, се съдържаха редица бележки по отношение изискванията на уведомителния или регистрационен режим за определени категории оръжия. Подобно становище изрази и господин Неджми Али, който постави акцент върху регламентирането на ловното въоръжение. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което, с 9 гласа „за” и 4 – „против”, Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.” Благодаря ви. Остана да изслушаме и становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. С него ще ни запознае председателят на комисията народния представител Светлин Танчев. Заповядайте, господин Танчев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 3 февруари 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Кристина Лазарова - юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на вътрешните работи, и Божидар Василев - началник отдел „Контрол над общоопасните средства” в Главна дирекция „Охранителна полиция”. Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз за сближаване на законодателствата относно оръжията, боеприпасите, взривни вещества и пиротехнически изделия. Настоящият законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия консолидира съществуващата нормативна уредба като регламентира дейностите, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Разпоредбите на законопроекта са съобразени с изискванията на Директива 91/477/ЕИО от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, изменена с Директива 2008/51/ЕО от 21 май 2008 г., на Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно пускането на пазара на пиротехнически изделия, както и на Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008 година относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение. В съответствие с директивите се посочва кръга на обектите и субектите, подлежащи на контрол. Изброени са обектите, за които е забранено придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжие. Също така са определени субектите, които могат да извършват дейности по реда на закона. Предвидено е създаване на автоматизиран информационен регистър в Министерството на вътрешните работи, съдържащ необходимата пълна информация за субектите, които извършват дейности с оръжия, боеприпаси, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и идентификационни данни за изделията. Регламентирани са изискванията за извършване на производство и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и процедурата за издаване на разрешение за извършване на тези дейности. Предвидено е и издаване на разрешение за придобиването, съхранението, носенето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Разрешенията се издават от компетентните органи на МВР, като в законопроекта детайлно е уреден и контролът върху извършването на дейности, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Директива 91/477/ЕИО не се прилага за газово и пневматично оръжие, което не може да бъде видоизменено, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество. Определенията, съдържащи се в Допълнителните разпоредби на законопроекта, съответстват на определенията, посочени в европейските директиви. В хода на дискусията на този законопроект се направи следната препоръка: необходимо е в § 1, т. 30 и т. 31 от Допълнителните разпоредби на законопроекта да бъде добавена Конфедерация Швейцария. Швейцария е обявила, че съгласно чл. 7, ал. 2 от Договора за асоцииране приема горепосочените директиви и ще ги транспонира в националното си законодателство. В заключение може да се каже, че законопроектът е съобразен с изискванията на Директива 91/477/ЕИО от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие; на Директива 2008/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие; Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия и на Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008 г. относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 15 гласа „за” да приеме на първо гласуване Законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направената препоръка между първо и второ четене на законопроекта.” Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: От името на вносителя, заместник-министър Вучков, ще вземете ли отношение?

които предизвикаха необходимостта от разработването на изцяло нов закон по тази изключително важна тема. Докладите на петте парламентарни комисии, на които беше разпределен законопроектът, бяха достатъчно изчерпателни. Искам да добавя само няколко допълнителни аргумента и някои изводи от наша страна като вносители, до които ние стигнахме след като присъствахме на всички дебати в петте парламентарни комисии. на вътрешните работи, а и в комисиите към Народното събрание, както стана ясно, бяха проведени няколко обществени дискусии – и формални, и неформални, които бяха изключително полезни за нас като вносители. Направихме обществена дискусия в Министерството на вътрешните работи с обществените организации на оръжейниците, Сдружението на пиротехниците, колекционерите на оръжие, Съюза на ловците и риболовците в България и др.

публикуване на нашия законопроект на страниците на Министерството на вътрешните работи, не получихме почти никакви сериозни възражения. След това се появиха някои искания, които предизвикаха тревога и които според нас заслужават да бъдат обсъдени, защото това няма да подрони основните принципи, върху които е построен целият законопроект.

колекционерско оръжие, произведено преди 1900 г., да не подлежи на никакъв контрол. В момента, предполагам това е известно за повечето от вас, които са запознати с тези проблеми, годината е 1870. Изключително много въпроси предизвика режимът на пневматичното оръжие. Досега, както е известно, режимът е абсолютно либерален – нещо, което почти не може да се срещне в други държави – членки на Европейския съюз. В законопроекта е заложен уведомителен режим. След дискусиите самите неправителствени организации излъчиха лица за контакт и ние не виждаме никаква пречка тук да се подходи диференцирано към въздушното оръжие, съобразно енергията на изхвърляне на боеприпаса. Това ще бъде най-точният и справедлив подход в това отношение, ако се възприеме граница от 16 джаула. Неправителствените организации напълно споделят един такъв подход, който би могъл да намери реализация между първо и второ четене на законопроекта. В момента няма никаква официална статистика по повод на притежаването на пневматично оръжие, което е недостатък за България, между другото. По всяка вероятност, това са наши предположения, по-голям процент са пушките с по-малка енергия. Мога да дам няколко Мога да дам няколко примера с държави – членки на Европейския съюз, защото в това отношение примерите могат да се окажат полезни за дискусията между първо и второ четене. В Унгария по отношение на въздушното оръжие

режим. Великобритания е страна известна с изключително рестриктивен режим по отношение за оръжията, с всичките му форми, изключително забранителни режими, включително и по отношение на носенето на оръжие от страна на полицейски служители. Няма нужда да навлизам в подробности. В Италия – над 7,5 джаула изцяло разрешителен режим за пневматичното оръжие. Искам специално да подчертая, че във всички държави има ограничение за въздушното оръжие – да бъде използвано само в границите на собствения имот или на стрелбище. Съвсем накрая, ако ми позволите, искам да кажа малко статистика пред вас, защото в крайна сметка, разбира се, емпиричната база е важна, когато предприемаме някакви законодателни стъпки.

За 2009 г. брой на притежатели на огнестрелно оръжие в България - 254 666 души. От тях за ловни цели – 126 818. Важни са цифрите по отношение на престъпленията и злополуките с оръжия. Мисля, че това представлява интерес. За 2009 г. със законно оръжие убитите са 14, самоубилите се - 40 човека. с незаконно оръжие убитите са 15, самоубилите се - 30. За 2009 г. иззети незаконно притежавани оръжия 598. Преобладаващо това са пистолети и револвери. Благодаря. Уважаеми народни представители, откривам дебатите. Има ли желаещи за изказвания? Господин Лаков, заповядайте.

която поставя много въпросителни, поставя изисквания за много по-внимателно вглеждане, за да бъдат обединени тези четири области в рамките на един закон. Това, което „Атака” настоява да бъде взето предвид на второ четене, е да се спази принципът за лесно придобиване и засилен контрол при носене и употреба на оръжие. Само по този начин ще можем да подпомогнем и да гарантираме сигурността на хората в домовете им, а в същото време да се предотврати нежеланото използване и инциденти с подобно оръжие. Ще настояваме да отпадне регистрацията за газово и пневматично оръжие. Ще настояваме да отпадне регистрацията за газово и пневматично оръжие. Благодарим на заместник-министър Вучков, че посочи тези данни. Склонни сме да приемем идеята, че трябва да се въведе регистрационен режим само на мощните въздушни пушки,

по непотвърдени данни над 2 милиона българи – притежатели на подобно „оръжие”, ще се окажат извън закона, ако не направим това. Същите са аргументите и за газовото оръжие. Доколкото знам, само три модела могат да бъдат преработени в бойни.

производството на боеприпаси в домашни условия при определени изисквания, така че ловците сами да си правят боеприпасите – нещо, което се практикува и в момента, масова практика е, но е незаконно. В интерес на ловните съюзи е също да се разреши носенето и употребата на късонарезно оръжие по време на лов за убиване на животни – нещо, което също ще настояваме да влезе в закона. Друго, за което искаме да наблегнем по времето между първо и второ четене, е по-облекченият режим за пренос за пренос на пиротехнически изделия. На практика сега дори за една малка частна заря се иска специално разрешително. Това натоварва излишно както органите на реда, така и самите представители на тези фирми.

съществува практика, че разрешително не се подновява при отпаднала необходимост. Това създава условия за корупция и рушвети – неща, които „Атака” предлага да залегнат в закона. Предвид сложната и голяма материя ще настояваме да се удължи максимално срокът между първо и второ четене за правене на предложения, а също така евентуално работна група да работи за подобряването на текстовете. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ

да бъдат решени. Не желая да ги повтарям допълнително. Това, което успяхме да направим във връзка с проведените обществено обсъждания, беше да съберем достатъчна по обем информация, свързана с конкретни предложения по законопроекта. Заедно с вносителите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма започнахме да ги систематизираме. Искам да обърна внимание на народните представители, че наистина законопроектът е много голям като обем.

народните представители, че очакваме предложения от различните парламентарни групи за представители в тази работна група. От следващата седмица – след приемането на законопроекта на първо четене, ще започнем работа по разглеждането на всички становища и предложения, които постъпиха както в комисията, така и при вносителите - Министерството на вътрешните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи този законопроект, защото смятаме, че е необходим. Той отразява изисквания на актове на Европейския съюз. Още повече, досега не беше изтъкнато, че режимът за контрол върху всички тези изделия е част от нашето присъединяване към Шенгенското пространство и се наблюдава внимателно от нашите европейски партньори. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Няма. Други желания за изказвания? Господин Нунев, заповядайте. Във връзка с

тъй като могат да се упражняват и самостоятелно, могат да се упражняват и съвместно с представителите на други държавни органи. Досега основната тежест по отношение на контрола се падаше на плещите на началниците на районните полицейски управления в страната. Предвид

се предоставя на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Има пълен синхрон по отношение на

Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи законопроекта на първо четене. Всички предложения, които възникнаха по време на

Благодаря Ви, господин председател. На основание чл. 73, ал. 1 правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по този законопроект с две седмици. Срокът да стане общо три седмици. Благодаря. обратно процедурно предложение? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Ципов. Моля, гласувайте.

Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще представи нейният председател Иван Вълков. Заповядайте.

председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Първан Русинов.

чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори и чл. 13, т. 3 и 4 от Закона за пощенските услуги. Всемирният пощенски съюз е междуправителствена организация от системата на специализирана в областта на пощенските услуги. Във Всемирния пощенски съюз взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който е върховен орган на Всемирния пощенски съюз. Основополагащите правила за дейността на специализираната междуправителствена организация се съдържат в Устава на Всемирния пощенски съюз, който е приет от XV конгрес на съюза във Виена през 1964 г. В съответствие с чл. 30, § 2 от Устава измененията и допълненията на този акт, приети от следващите конгреси на Всемирния пощенски съюз, се включват в допълнителни протоколи.

Актът, който съдържа разпоредбите, регламентиращи както прилагането на устава, така и цялостната организация на дейността на съюза, е Общият правилник. Съгласно решението на конгреса в Женева през 2008 г. Общият правилник става акт с постоянно съдържание и всякакви негови изменения и допълнения ще бъдат включвани в допълнителен протокол към Общия правилник. Приетите от конгреса актове на Всемирния пощенски съюз се подписват от упълномощени представители на страните членки. Уставът, както и допълнителният протокол към него се ратифицират в най-кратки срокове от страните членки, които са го подписали. Останалите актове на съюза се одобряват съгласно националното законодателство на страните - членки на Всемирния пощенски съюз. С проектът на Закон за ратифициране на актовете на XXIV конгрес на Всемирния пощенски съюз се ратифицират следните актове на Всемирния пощенски съюз, приети от XXIV конгрес на съюза: 1. Осмият допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Първия допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към нея и Споразумението за услугите по пощенските плащания, Приемането на проекта на закон за ратифициране на актовете на XXIV конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до: - потвърждаване принадлежността към единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на Всемирния пощенски съюз;

свързани с прилагането на актовете на съюза, както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани от Народното събрание; гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 191 страни - членки на Всемирния пощенски съюз; получаване от избрания пощенски оператор на Република България на правото да урежда разплащанията си с избраните пощенски оператори на останалите страни - членки на съюза, гарантиране правото на Република България да участва в качеството си на страна членка в цялостната дейност на Всемирния пощенски съюз, на неговите ръководни органи и работните структури към тях. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 13 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на ХХIV конгрес на Всемирния пощенски съюз,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На извънредно заседание, проведено на 23 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Всемирният пощенски съюз е междуправителствена организация от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. Във Всемирния пощенски съюз взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който е върховен орган на Всемирния пощенски съюз. Всемирната пощенска конвенция е задължителен акт за всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз тя урежда осъществяването на взаимодействието и взаимоотношенията, включително икономическите, между страните членки и преди всичко между техните избрани пощенски оператори, осъществяващи международните пощенски услуги за писмовните и колетните пощенски пратки. Споразумението за услугите по пощенските плащания е многостранен акт, уреждащ извършването на международните пощенски парични преводи в рамките на Всемирния пощенски съюз. На основание чл. 25 от Устава, приетите от конгреса актове на Всемирния пощенски съюз се подписват от упълномощени представители на страните членки. Уставът, както и допълнителният протокол към него, се ратифицират в най-кратки срокове от страните членки, които са го подписали.

След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие с единодушие следното становище:

Първия допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към нея, и Споразумението за услугите по пощенските плащания, приети на ХХIV конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани на 12 август 2008 г. в Женева.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще ви запозная със становището на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за ратифициране на актове

„На свое заседание, проведено на 25 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за ратифициране на актове на ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз. На заседанието присъства господин Първан Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта от името на вносителя. Предложеният законопроект има за цел да се изпълнят разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България, като се ратифицират актовете, приети от ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз: - Осмият допълнителен протокол към Устава; - Първият допълнителен протокол към Общия правилник; Всемирната пощенска конвенция и Заключителният протокол към нея; - Споразумението за услугите по пощенските плащания. Приемането на така предложения Законопроект за ратифициране на актове на ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до: осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането актовете на съюза; създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между нашата страна и другите членки на съюза; потвърждаването на единна пощенска теория; гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз, и гарантиране правото на страната ни да участва в качеството си на член в цялостната дейност на Всемирния пощенски съюз, на органите му и работните структури към тях. След проведената дискусия единодушно с 19 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актове на

Заместник-министър Русинов, ще вземете ли отношение като вносител? Благодаря. Уважаеми народни представители, откривам дискусията. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. В такъв случай ще поставя на гласуване Законопроекта за ратифициране на актове на ХХІV конгрес на Всемирния пощенски Моля, народните представители да гласуват.

Благодаря.

Обратно процедурно предложение? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Вълков. Моля народните представители да гласуват.

Първия допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към нея и Споразумението за услугите по пощенските плащания, приети от ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани на 12 август 2008 г. в Женева.”

С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае народният представител господин Иван Вълков. Заповядайте.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2009 г.” На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 14 януари 2010 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2009 г. На заседанието присъстваха господин Първан Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, и представители на неправителствени организации. Законопроектът беше представен от господин Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, изменен с Регламент

както и изменение, свързано с въвеждането на обективен и прозрачен критерий за определяне наличието на несправедлива тежест при предоставяне на универсална услуга или на част от нея. Регламентът създава задължение в срок до 30 март 2010 г. държавите членки да въведат промени в националното си законодателство. С него се установяват правила за цените, които мобилните оператори могат да определят за предоставянето в цялата Общност на услуги за гласови повиквания и за SMS съобщения при роуминг, които се генерират или терминират в рамките на Общността. В законопроекта се въвеждат санкции, които имат за цел превенция на некоректно поведение на предприятията, предоставящи услугата „роуминг”, по отношение на определяне цените на едро за роуминг услуги в рамките на Общността, прилагане на определената в регламента „Евротарифа” за цените на дребно и информирането на потребителите за техните права при ползването на тази услуга. Законопроектът предвижда отмяна на разпоредбата на чл. 200, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщения, въвеждаща ограничение за предприятията със значително въздействие на пазара, да кандидатстват за компенсиране на загуби от предоставяне на универсална услуга по задължение. С предлаганото изменение на чл. 206, ал. 1 в съответствие с възможността,

за компенсиране на универсална услуга предприятията, които предоставят обществени телефонни услуги и имат годишни брутни приходи под 100 хил. лв. В законопроекта е предвидено Комисията за регулиране на съобщенията да се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Предлага се мандатът на членовете на комисията да бъде пет години. Предложението е в изпълнение на Решение № 870 на Министерския съвет от 10 ноември 2009 г. за одобряване на доклада на заместник министър-председателя и министър на финансите и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за оптимизиране състава и мандата на независимите регулаторни органи. Предлаганите изменения в Закона за електронните съобщения напълно гарантират независимостта на Комисията за регулиране на съобщенията. Законопроектът цели да гарантира и принципа за приемственост в работата на комисията. Във връзка с това се предвижда различен срок за изтичане на мандатите на новите членове на Комисията за регулиране на съобщенията. Принципът за приемственост практически се постига чрез „разминаване” на началото на мандата на членовете на комисията. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за”, 2 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2009 г.” Благодаря. Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае господин Светлин Танчев.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Министерския съвет. заседанието на комисията взе участие Първан Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на електронните съобщения. Законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Общността, както и с Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги. Целта на Регламент (ЕО) № 717/2007 е да гарантира, че ползвателите на мобилни съобщителни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги при пътуване в рамките на Европейския съюз. В него се установяват правила за цените, които мобилните оператори може да определят за предоставянето на услуги за гласови повиквания и за SMS съобщения при роуминг. Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 717/2007, държавите -членки определят правилата за приложимите санкции при нарушаване на регламента и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. В тази връзка в § 4 от законопроекта са предложени имуществени санкции за предприятията, предоставящи услугата роуминг, при нарушение на задълженията, предвидени в чл. 3, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а и 7 от Регламент (ЕО) № 544/2009. По отношение на компенсирането на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга, с § 2 от законопроекта се отменя т. 2 от чл. 200, ал. 2, по силата на която несправедливата тежест се отчиташе при условие, че предприятието не е със значително въздействие върху пазара, самостоятелно или съвместно с друго или други предприятия, определено с влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията. Това изменение не противоречи на чл. 12 и 13 от Директива 2002/22/ЕО. В съответствие с чл. 13, параграф 3 от Директива 2002/22/ЕО, в законопроекта е предвидено изменение на чл. 206, ал. 1 относно освобождаването от заплащане на вноски във Фонда за компенсиране на универсална услуга за предприятията, чийто оборот е под определени граници. В законопроекта са предложени и изменения, свързани със състава на Комисията за регулиране на съобщенията и мандата на нейните членове, които нямат отношение към европейското право, но и не му противоречат. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения съответства на разпоредбите на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент 717/2007. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 9 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се” да бъде приет на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2009 г.” Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Правната комисия относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2009 г. „На свое заседание, проведено на 25 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. На заседанието присъства господин Първан Русинов – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта от името на вносителя. Със законопроекта се установяват правила за цените, определени от мобилните оператори, които могат да определят и услуги за гласови повиквания и SMS съобщения за предоставянето им в цялата Общност. В законопроекта се предвиждат санкции, които имат за цел превенция срещу некоректното поведение на предприятията, предоставящи услугата „роуминг” в рамките на Общността. С предложения законопроект се отменя разпоредбата на чл. 200, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщения, въвеждаща ограничение за предприятията със значително въздействие на пазара да кандидатстват за компенсиране на загуби от предоставяне на универсална услуга по задължение. Статистическите данни за пазара относно терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи на Комисията за регулиране на съобщенията показват, че всички предприятия, предоставящи услугата терминиране на повиквания, са определени като предприятия със значително въздействие на пазара, тъй като всяко от тях има сто на сто пазарен дял върху съответния пазар, включващ собствената му мрежа. В съответствие с чл. 13, параграф 3 от Директива 2002/22/ЕО, в законопроекта е предвидено изменение на чл. 206, ал. 1, относно освобождаването от заплащане на вноски във Фонда за компенсиране на универсална услуга за предприятията, чийто оборот е под определени Предложеният голям диапазон на размера на санкциите в законопроекта дава възможност на прилагащия орган – Комисията за регулиране на съобщенията, да наложи санкции, съразмерни на нарушението, а високата горна граница прави санкциите достатъчно разубеждаващи. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения се предлагат изменения в състава и мандата на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията. Предвижда се моделът за състава и мандата на КРС да бъде съществуващият преди промените, направени през 2009 г. в Закона за електронните съобщения със Закона за публичното радиоразпръскване. Предлага се съставът на Комисията за регулиране на съобщенията да бъде намален от девет на пет души и мандатът им да бъде намален от шест на пет години. Променя се и едно от изискванията към членовете на Комисията за регулиране на съобщенията, а именно вместо общото изискване да имат образователно-квалификационна степен „магистър” се предлага членовете на Комисията да имат професионална квалификация в сферата на съобщенията, медиите, икономиката или правото. В дискусията взеха участие народните представители Любен Корнезов, Мая Манолова, Анастас Анастасов, Искра Фидосова, Янаки Стоилов и Четин Казак. Г-н Корнезов и госпожа Манолова изказаха становище против намаляване числеността и мандата на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията, като смисълът на мандата е в осъществяването на контрол в определени сфери. Господин Стоилов изказа препоръките на представителите на Европейската комисия, посетили през м. септември 2009 г. Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, регулаторните органи да бъдат независими от телекомуникационни оператори, политически натиск и от правителството. Госпожа Фидосова репликира, че в резултат на решение на правителството от м. октомври 2009 г. за намаляване числеността на редица органи се предвижда и намаляване броя на членовете на Комисията за регулиране на съобщенията, което е целесъобразно. Като цяло народните представители се обединиха около становището между първо и второ четене да бъдат прецизирани текстовете на § 6 и § 7 от заключителните разпоредби на законопроекта. След проведената дискусия с 12 гласа „за” и 5 гласа „против” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 28 декември 2009 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров. Откриваме дебатите по законопроекта. Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? процедура – заповядайте, господин

да прекратим с днешния работен ден и утре да започнем сутринта дебата по закона. Мисля, че така наистина ще стане една добра дискусия, след която всеки един от нас ще може да прецени дали да подкрепи този закон или не. Благодаря ви.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение дебатите по този законопроект да се състоят в утрешния ден. Моля, народните представители да гласуват. Има резон, като се знае, че трябва да изчета съобщенията за утрешния парламентарен контрол.

внесен от Министерския съвет на 15 януари 2010 г., да бъде удължен със 7 дни. Благодаря.

Във връзка с направено съобщение от председателя на Народното събрание в пленарното заседание, проведено вчера, на 10 март 2010 г., съгласно което

на 12 март 2010 г., петък, утрешния ден, съгласно договор, от който произтича задължение за пряко предаване от Гармиш-Партенкирхен на Световната купа по ски алпийски дисциплини, както и с оглед изискването ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за пряко предаване на пленарните заседания за парламентарен контрол и с оглед важността на задаваните въпроси и отговорите на членовете на Министерския съвет и на основание чл. 38, ал. 2 от нашия правилник правя процедурно предложение утрешното пленарно заседание да започне в 9,00 ч. с парламентарен контрол с продължителност до 12,00 ч., съгласно предварително подготвения дневен ред с въпроси и питания, след което да продължим с гласуваната работна програма за седмицата 10-12 март 2010 г. Благодаря.

Съобщение за парламентарен контрол на 12 март 2010 г., петък, с начален час, съгласно току-що приетото от нас решение, 9,00 Първи ще отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на два въпроса, поставени от народните представители Иван Иванов и Михаил Миков. Следва отговор на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на две питания от народните представители Калина Крумова и Захари Георгиев. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на въпрос от народния представител Петър Курумбашев. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на въпрос и на питане от народния представител Петър Мутафчиев. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на четири въпроса от народните представители Михаил Михайлов, Любен Татарски, Антон Кутев и Георги Пирински. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на питане от народния представител Яне Янев. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на питане от народния представител Калина Крумова. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на три въпроса от народните представители Кирчо Димитров, Петър Курумбашев и Георги Пирински; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на два въпроса от народните представители Любен Татарски и Димитър Карбов; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов